Čuli ste uvodno obrazloženje za - Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 256. Objedinjenju raspravu također imamo o Konačni prijedlog zakona o provedbi uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i vijeća od 22. rujna 2003. Godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetskih modificiranih organizama kojima se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva dopunjuje Direktiva 2001/18 EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br. 257; i provedbu uredbe. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija), hitni postupak prvo i drugo čitanje PZE br. 261. Uvodno izlaganje čuli smo od zamjenika ministra. Da li predstavnici radnih tijela žele podnijeti izvješća. Ne. Otvaram raspravu. Idemo na raspravu po klubovima zastupnika. Nema prijavljenih klubova zastupnika. Idemo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od deset minuta. Sada je prvi poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Nema je u dvorani. Gubi pravo na raspravu o ovoj temi. za raspravu o trajanju od deset minuta. Da li predstavnik predlagatelja želi zaključno? Ne. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sa radom plenarne sjednice sutra u 10 sati. Blagonakloni predsjednički stol sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola iz 2002. godine. Atensku konvenciju o prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 1974. godine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br. 264. Laku noć!Ugodan san! Hvala.